zamolio bih vas da zauzmete svoja mesta.Pre

nego što pređemo na odlučivanje, samo da vas informišem da ću na Kolegijumu, koji budemo imali u utorak, predložiti da sagledamo i da analiziramo način funkcionisanja ove sednice postavljanja poslaničkih pitanja.Mislim da je mnogo korisnije i svrsishodnije koristiti određene poslovničke mogućnosti, na primer, koje postoje, a to je postavljanje poslaničkih pitanja po određenim tematskim oblastima oblastima i tako dalje.Mislim da treba razmotriti efikasnost ovoga sveta zato što od 180 minuta, 39 minuta su govorili poslanici, a 140 minuta predstavnici Vlade.Ja nemam ništa protiv, ali mislim da niste stigli… Najveća poslanička grupa nije stigla da postavi poslanička pitanja, što mislim da je zaista loše.Ovo

nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad u Danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.Hvala.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 196 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima Zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora (tačka 1. i 2. dnevnog reda), podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačke 3) i 6) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje i zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora, većinom glasova svih narodnih poslanika.Prelazimo na odlučivanjePrva tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu, Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

ukupno 198, za - 196, nije glasalo - dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Odluke 1/2019 ESAA Zajedničkog komiteta od 31. jula 2019. godine, kojim se zamenjuje Aneks I Multilateralnog sporazuma između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije,

o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 199, za - 198, nije glasao - jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da prema članu 105. stav 2. tačke 13) i 15) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika bira sudije i vrši i druge izborne nadležnosti.Prelazimo na odlučivanje.Prelazimo reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti- za zaštitu podataka o ličnosti, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 199, za – 198, nije glasao – jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Dozvolite mi da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam Sanji Unković na izboru za zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti - za zaštitu podataka o ličnosti i da joj poželim puno uspeha u reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 199, za – 199.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.Dame i gospodo narodni poslanici, pre zaključenja želim samo da vas podsetim da sam zakazao za utorak, 30 mart, u 10.00 časova sledeću sednicu:Prva

reda – Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između Srbije i Bosne i Hercegovine;Peta – Predlog odluke o proglašenju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja iŠesta tačka dnevnog reda – Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Negotinu, Osnovnog suda u Kruševcu i Osnovnog suda u Novom Pazaru.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Četvrtu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2021. godini.Hvala puno.